izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021., podnositelj je Programsko vijeće HRT-a, o ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika HS. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak: Prihvaća se izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021., glasujmo molim vas.

Glasovalo je 113 zastupnica i zastupnika, 75 je bilo za, 31 suzdržan i 7 je bio protiv, tako da je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.

Glasovalo je 113 zastupnica i zastupnika, 75 je bilo za, 31 suzdržan i 7 je bio protiv, tako da je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.